Idemo na sljedeću točku: - Konačni prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 209. Predlagatelj zakona je Vlada. Hitni postupak. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, europske integracije i Odbor za obranu. Amandman je podnio Odbor zakonodavstvo. Ministar obrane, Branko Vukelić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. **Vukelić, Branko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo. Pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme, i vojne opreme, a taj zakon o izmjenama i dopunama zakona je nastao kao posljedica obveza i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice. Također i kao posljedica i nužnosti usklađivanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom, odnosno pravnom stečevinom Europske unije, ali isto tako i sa usklađivanjem sa zakonom koji je donesao ovaj Hrvatski sabor u srpnju 2008. godine. Naime riječ je o Zakonu o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava. Predloženim izmjenama i dopunama zakon se dakle usklađuje s člancima 28. do 30. Ugovora o osnivanju Europske zajednice. Ti navedeni članci uređuju neharmonizirano područje i zabranjuju uvoz na izvoz za količinska ograničenja među državama članicama, kao i mjere s jednakim učinkom količinskim ograničenjima. Predloženim izmjenama i dopunama zakona njegove se odredbe usklađuju sa pravnom stečevinom Europske unije i jasno i sa ovim zakonom koji sam i spomenuo o izvozu i uvozu robe vojne namjene. Predloženim se zakonom svi sudionici, to je dakle najvažnije rekao bih i izmjena ili novost u ovim izmjenama da su svi sudionici u procesu opremanja Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova dovedeni u ravnopravan položaj. Dakle, uz Agenciju Alan koja je trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske izvozom i uvozom naoružanja i vojne opreme za potrebe oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova će se dakle baviti sve za to registrirane pravne i fizičke osobe, obrtnici upisani u očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava. U skladu jasno sa Zakonom o izvozu i uvozu robe vojne namjene. Isto tako vrijedi i za poslove prodaje neperspektivnog naoružanja i vojne opreme oružanih snaga i Ministarstva unutrašnjih poslova. Te poslove je dakle do sada mogla raditi jedino Agencija Alan sa ovim izmjenama zakona mogu dakle sve za to registrirane pravne i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj. Vođenje jedinstvene evidencije o izvezenom i uvezenom naoružanju i vojnoj opremi do sada je bilo u nadležnosti Agencije Alan donošenjem Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava podijeljeno je, taj posao dijela, na tri evidencije od kojih jedno uvodi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, drugu Ministarstvo obrane, a treću Ministarstvo unutarnjih poslova. Na novi način propisuje se također da proizvođači naoružanja i vojne opreme čiji su kapaciteti za proizvodnju posebno važni za obranu Republike Hrvatske mogu pod određenim uvjetima ostvarivati pravo na novčanu naknadu za hladni pogon, da osnovne kriterije koje navedeni proizvođači moraju ispunjavati određuje Vlada Republike Hrvatske posebnim propisom, da je za odlučivanje o zahtjevima za novčanu naknadu nadležna Vlada Republike Hrvatske te da opravdanost zahtjeva proizvođača vojne opreme utvrđuje Ministarstvo obrane u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva. Pravo na novčanu naknadu za hladni pogon uz navedene proizvođače naoružanja i vojne opreme pod jednakim uvjetom moći će ostvariti i znanstveno istraživačke institucije važne za razvoj naoružanja i vojne opreme. Posebno je važno naglasiti da je u predloženom zakonu brisana odredba o mogućnosti ostvarivanja prava na novčanu naknadu u slučaju uskraćivanja dozvole za izvoz naoružanja i vojne opreme u skladu sa Zakonom o izvozu i uvozu robe vojne namjene. S obzirom da je Zakonom o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava propisano da ministarstvo nadležno za gospodarstvo jednom godišnje izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o izvezenoj i uvezenoj robi za koji je izdalo dozvole, predloženim se zakonom obvezuje Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova voditi evidenciju o izdanim dozvolama za izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme namijenjeno oružanim snagama, odnosno Ministarstvu unutrašnjih poslova i najmanje jednom godišnje odnosno ministarstvo izvijestiti Vladu Republike Hrvatske o izvezenom i uvezenom naoružanju i vojnoj opremi za prethodnu godinu. Na kraju ću još samo reći za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala. Odbori? Zakonodavstvo? Europske integracije? Obranu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

gospodine potpredsjedniče, cijenjeni gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Da li je taj zakon usuglašen sa Europskoj unijom, mislim da je to manji problem. Jasno, zakon valja usuglasiti, no bitnije je u nečemu drugome, da li u ovome trenutku Hrvatska ima što izvesti kada je riječ o proizvodnji, odnosno prometu naoružanja? Znači temeljno je pitanje da li mi uopće imamo vojnu industriju koja može proizvesti u ovom času robu koja će biti zanimljiva stranom tržištu? Nešto razumljivo. Imamo nažalost to je jako malo i izgleda da je sve u ovome trenutku u ovoj zemlji spalo samo na jednu tvornicu i to ovu Karlovačku tvornicu pištolja. Nažalost i ovdje kada se nešto može napraviti, postoje enormne prepreke i kao da ispada da Hrvatska kada i ima prilike napraviti neki dobar izvozni posao u tome ne želi sudjelovati. Ja želim vjerovati da ovaj zakon koji će se početi de facto primjenjivati sa 2009. godinom omogućiti će neosporno lakše poslovanje hrvatskoj vojnoj industriji. Hrvatska vojna industrija, jasno to je lako reći, daleko teže je nešto proizvesti i izvesti, trebala bi se isto tako po mom dubokom uvjerenju povezati sa partnerima koji radi na proizvodnji oružja na području ex jugoslavenskih republika. Jasno, to nije bogohuljenje, to je naprosto život. Nekada najznačajnija ex jugoslavenska roba koja se je izvozila bilo je naoružanje. Jasno je, tada smo imali Tita, a njemu nije bio problem ugovoriti i prodati to naoružanje, danas je to malo drugačije, ali nećemo ga vratiti jer ne možemo iako bi nam sigurno koristio kada bi se to dogodilo, ali što želim reći. U toj industriji tada je bila umrežena gotovo sva industrija s područja ex Jugoslavije. Na primjer, jedan tenk se nije mogao proizvesti, šta ja znam u "Đuri Đakoviću", a da nisu optiku dovozili Slovenci, da nisu cijevi dovozili ne znam, iz Kragujevca, da nisu kupole radili Bosanci itd. Znači za to se između ostalog zalažem, ne jasno da ne bi ovdje netko mislio za obnovu Jugoslaviju već za povezivanja tvrtki na području bivše Jugoslavije kako bi u konačnici svi imali koristi i mi, i oni i šta ja znam netko treći. Bez tog povezivanja niti će Hrvatska biti značajniji proizvođač oružja, niti ćemo mi ikada biti niti imamo takve ambicije više, relevantan izvoznik oružja, a i tamo gdje bi mogli izvesti dio tog našeg naoružanja, a to treba ipak doživljavati kao jedan dobar izvozni pokušaj pokušaj ili posao, tamo nam u velikoj mjeri podmeću usuđujem se reći vodeće svjetske zemlje ili ekonomije koje se time bave. Na primjer jedna Amerika godišnje izvozi preko 20 milijardi dolara kada je riječ o oružju. Englezi i Rusi svaki godišnje izvoze cca 10 milijardi dolara. Ja neznam da li je Hrvatska ove godine imala prilike, imala je prilike, da li je izvezla recimo 15 ili 20 milijuna dolara. Znači s druge strane, da i to treba reći, umjesto da mi iskoristimo napore i predsjednika Stipe Mesića kada odlazi kako mi to volimo reći, u neke egzotične zemlje gdje bi se mogao zaključiti neki takav aranžman, mi u pravilu Predsjednika ismijavamo. Kako sam ja shvatio recimo ovaj zakon? U Hrvatskoj bi se tim poslom znači mogle baviti kako da se izrazim, sve sada pravne osobe, normalno koje će se vis a vis toga Ja mislim da je to osobno dobro. Zašto? Limitirane su u ovom času izgleda mogućnosti "Alana" kada je riječ o izvozu. Uvoz je drugo, jasno uvoziti mogu svi. međutim nije suština sada u Hrvatskoj da mi uvozimo, jer za to nemamo niti proračunskih kapaciteta nego da pokušamo nešto ovdje proizvesti i da pokušamo dio tog naoružanja, a to je dobar izvozni posao, izvesti. Zato je sigurno dobro ili dobar je ovaj duh ovoga zakona koji omogućuje jednu zdravu konkurenciju kako je to iščitavam i stranci koja će recimo registrirati tvrtke na području Republike Hrvatske, a u tom trenutku one će biti domaće pravne osobe, u tom izvozu moći će sudjelovati. Znači svaki izvoz treba pozdraviti, svaki izvoz treba stimulirati pa i kada je između ostalog riječ i o naoružanju. Na primjer pred nekih šta ja znam, Libija je htjela servisirati neke svoje patrolne čamce ili šta ja znam brodove u Hrvatskoj, tada se je NATO tome izgleda usprotivio, ali interesantno nitko iz tog Bruxellesa se nije usprotivio kada su te iste brodove servisirali Francuzi na svojim navozima. Mi se moramo između ostalog kao jedna ozbiljna zemlja usprotiviti i takvoj vrsti ja ću reći podmetanja, a što bude Hrvatska prisutnija na stranom tržištu recimo kada je riječ o izvozu između ostaloga i našeg naoružanja, jasno je da tog podmetanja ovih velikih da ih sada ne spominjem, biti će sve više i više. S druge strane ja ne mislim da u ovom času Hrvatska može graditi neke kao što se to pričalo pred nekoliko mjeseci, velike serije npr. brodova za svoje potrebe na našim navozima, na žalost, daj Bože ali nemamo jednostavno novaca u proračunu. Sumnjam, nisam ga vidio za ovu godinu, takve poslove se neće moći financirati i pitanje je jasno zašto onda zatvarati mogućnost trećima koji bi recimo željeli financirati svoju brodograđevnu ne znam ili brodograđevne potrebe u hrvatskim lukama, odnosno tim navozima. To bi trebalo znači neka poanta da naprosto i drugima se između ostalog otvore i naša brodogradilišta. Daj Bože da se mi kao zemlja možemo lišiti stare flote, krenuti u neku modernizaciju iste gradnjom novih brodova, na žalost rekoh proračunski kapaciteti to nam najvjerojatnije neće omogućavati. No, onda ne treba jasno braniti ni Libiji, ni Alžiru, šta ja znam Maroku ili Crnoj Gori ako ima takve potrebe da dođe servisirati brodove na hrvatske navoze, jer posao je posao, ali bez obzira na sve ovaj zakon je sigurno korak naprijed. Ovaj zakon je jedan dobar početak, dobar zakon. Možda će to u nekom segmentu potaknuti izvoz, možda ćemo otvoriti neka tržišta jer ako smo s nekim proizvodom prisutni u nekoj zemlji npr. sa pištoljem, preko tog pištolja ćemo doći preko puške možda do neke granate i tome sl. i to će se tijekom vremena razvijati, a ako smo tamo prisutni onda nas sa jednim proizvodom nitko neće moći otjerati. Zato malo živosti i mogućnosti da domaće pravne osobe sudjeluju u tim poslovima sigurno će svima dobro doći. I konačno kada je riječ o off setu samo dvije-tri rečenice. Jasno to mora biti između ostalih uvjet, kod svih većih narudžbi naoružanja za Hrvatsku vojsku, ako ti netko isporuči kao što je to učinila Patria ili hoće 120 oklopnjaka onda oni isto tako nešto moraju napraviti i na tlu Republike Hrvatske ili sudjelovati jasno u našem izvozu. Šteta da ih nismo ne znam kada je to bila mogućnost, recimo nismo uvjetovali da grade jedan ili dva broda recimo u nekom hrvatskom brodogradilištu. No bez obzira na sve, zakon je kratak, zakon je pozitivan i ja sam duboko uvjeren da će se izvoz hrvatskog naoružanja u 2009. zasigurno povećati u odnosu na 2008. godinu. Uvoz jasno neće se povećati. Zašto se neće povećati? Mi jednostavno nemamo tih proračunskih kapaciteta, ali već sada treba kako da se izrazim, računati kako ćemo se postaviti glede kupnje ovih aviona. Ne može ući ovaj švedski "gripen" ili šta ja znam američki "fantom" itd. a da nešto ne ulože u Hrvatsku i u to treba uvjeriti svakoga onoga tko tko ima interes da na takav način posluje s Republikom Hrvatskom. Međutim u kakvoj smo mi to danas financijskoj stisci ja sumnjam da tako skoro o tim avionima neće se raspravljati. Sve u svemu zakon je pozitivan. Treba ga jasno podržati i isto tako želim vjerovati da će ta neka vojna industrija početi se u tim nekim malim segmentima, ne udruživati nego surađivati i sa onim tvornicama na prostoru kojega smo nekad dijelili kako bi svi zajedno od toga imali koristi. Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Arsen Bauk.

Ipak željeli bismo iskoristiti priliku i kazati da bi bilo možda dobro da smo i nešto čuli više o hrvatskoj vojnoj proizvodnji u kakvom je sada trenutnom stanju. Naime prilikom rasprava o stanju obrambenog sustava uglavnom se nije doticalo te teme međutim možda eto to je i prilika da se i na zatvorenoj sjednici odbora matičnog nešto više kaže o tome. Izvoz vojne opreme iz Republike Hrvatske u posljednjih 6 godina iznosio je 250 milijuna dolara, a u 2007. godini a to je spomenuo gospodin Kajin ja raspolažem s podatkom sa 80 milijuna dolara. Dakle najviši dio prodane opreme i naoružanja odnosi se na pištolje «HS 2000», zaštitne kacige 6 patrolnih brodova PV 30 te strojeve za razminiravanje. Međutim treba također reći da je recimo primjerice Srbija u posljednjoj godini imala 300 milijuna dolara izvoza naoružanja i vojne opreme. Analitičari doduše kažu, citirat ću: «Srbija prodaje svima i svakome.» I to je upravo jedan taj politički čimbenik u trgovini naoružanjem dakle prilika je izabrati kakvi želimo biti? Da li mi želimo biti ti koje bije glas da prodajemo svima i svakome ili želimo dakle ponašati se na jedan u političkom smislu rekao bih korektan način. Uostalom izvozne procedure u Hrvatskoj su takve da je Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo unutarnjih poslova daje suglasnost za izvoz u neku državu i sasvim sigurno je tu se tržište ustvari dijeli na crna, bijela i siva. Dakle bijela ona u kojima je apsolutno dozvoljeno izvoziti, crna u kojima je apsolutno zabranjeno izvoziti zbog toga što se radi o državama upitne, upitne orijentacije … /Govornik se ne razumije./ … i naravno ona tzv. siva tržišta gdje možete ali u pravilu se ne preporuča izvoz. Ono šta je, šta je ipak činjenica je da vas najviše traže naoružanje tamo gdje u tom trenutku najviše treba. I zbog toga se događa ta činjenica dakle da se negdje procjenjuje treba li se izvesti ili ne? Ovaj slučaj koji je rekao gospodin Kajin sa Libijom bio je 2001. ili 2001. godine. Da, tada se nije izvršio remont, mislim da se radilo o brodu zbog toga što je Libija bila pod sankcijama, a jedna druga država koja je malo jača politički od Hrvatske je to napravila bez nekakvih nekakvih vanjskopolitičkih posljedica. Međutim nakon toga je 6 patrolnih brodova se radi za libijsku ratnu mornaricu. Prema tome što se nije napravilo 2002. napravilo se poslije toga kada je politički na neki način sazrela situacija. U svijetu se prošle godine od naoružanja i vojne opreme dakle promet je bio oko 30 milijardi dolara. Dakle lako je izračunati da ono što Hrvatska izveze da nije niti 1%, a upitno da li 1 promil ukupne, ukupnog prometa. Trgovina oružjem se u proteklom razdoblju na neki način uvijek je bila društveno upitna grana. Naime zbog nekih posljedica na različite … /Govornik se ne razumije./ … i sankcija po kojima je Hrvatska bila izložena na različite načine dolazilo do naoružanja i vojne opreme, a neke repove zbog takvog načina rada još i danas su tema pa i jedna od top tema u Hrvatskoj. Ja želim dakle naglasiti da ovaj zakon govori o legalnoj trgovini oružjem, legalnoj proizvodnji i legalnom remontu. Sve ono što je izvan te zone nije pokriveno ovim zakonom pa ću se pokušati držati toga. Dakle svaki izvoz je pozitivan. Prema tome svaka kuna, svaki EURO, svaki dolar zarađen od izvoza, legalnog izvoza je pozitivan. Prema tome tako se naravno treba tretirati i naoružanje. Proizvodnja oružja ustvari ima nekoliko svojih segmenata na koje treba obratiti pažnju. Dakle prvenstveno radi se o jako, o visokoj tehnologiji, o skupim tehnologijama i to je jedna dosta skupa proizvodnja. A tržište je više-manje upitno. Dakle promjenjivo je. Ovisi o mnogim okolnostima koje se relativno brzo mijenjaju. S druge strane i proizvodnja dakle i karakteristike opreme i promet time najčešće potpada pod tajnu. Dakle i onda se naravno pod tajnosti podataka iako je naravno uvijek moguće da i tu dođe do određene zlouporabe međutim pod tajnost podataka se onda ipak to ne može biti toliko transparentno kao što su to neke druge, neke neke druge grane trgovine. Tu treba također naglasiti da je dosta veliki upliv politike. Dakle ne samo u određivanju tržišta kome smijete prodavati, kome ne smijete prodavati nego na neki način u određivanju domaćih prioriteta, na neki način u mogućnosti zadržavanja određene vojne proizvodnje i ova ideja sa hladnim pogodnom ustvari je, ustvari je dakle dosta stara ideja koja je došla kao posljedica ukupnog smanjenja proračuna Ministarstva obrane nakon 90-tih, nakon 90-tih godina. Primjerice mislim da je 90, krajem 90-tih godina taj proračun bio 7 do 8 milijardi kuna da bi on 2003. došao na oko 4 milijarde, na oko 4 milijarde kuna sa relativno nepovoljnom strukturom zbog velike, velikog udjela troškova osoblja dok je, dok su troškovi opremanja i modernizacije bili relativno manje zastupljeni. 2004. godine taj proračun se još dodatno smanjio, a onda je krenulo povećanje do ovih primjerenih razina za 2007. i 2008. gdje su se otvorile mogućnosti veće i boljeg opremanja hrvatske vojske. Ne znam što će sada biti nakon ovih svih smanjenja i štednje evo to je bila situacija u prošlim godinama. Međutim sad je upitno kada govorimo o uplivu politike kolika je mogućnost iskorištavanja naših vojnih izaslanika hrvatskih, hrvatske vojne industrije jer primjerice većina ozbiljnih zemalja koje imaju vojne izaslanike u Hrvatskoj dosta često je za svoje tvrtke lobirala u ministarstvu kod nadležnih u ministarstvu dakle posljednjih desetak godina i sasvim sigurno je da onda ako ozbiljne zemlje to rade i imaju uspjeha da to može raditi vjerojatno i Hrvatska sa većim ili manjim uspjehom. Što se tiče agencije «Alan» osim dakle njezine uloge u devedesetim godinama pa onda dolaskom na loš glas tih godina treba reći dakle da je restriktivna, restriktivan pristup ovome poslovima izvoza i uvoza upravo bio posljedica čini mi se jednog lošeg iskustva iz '90.-tih i ukoliko je sada, dakle ukoliko je ipak sada to na neki način došlo vrijeme dakle da se taj promet i trgovina malo liberalizira, to u svakom slučaju treba podržati. Još jedna stvar koju treba reći, dakle za kraj, za svakog hrvatskog izvoznika je jako bitno da ima domaću referencu. Dakle, vrlo je teško prodati naoružanje nekome ukoliko vojska u državi u kojoj jesi ne koristi takvo naoružanje. Prema tome, svi ovi pokušaji oživljavanja domaće industrije su pozitivni jer jasno je da nijedna vojna industrija, pa tako ni Hrvatska ne može bez pomoći države uspjeti opstati. Može se govoriti o tome kolika je uloga i zasluga bilo bilo koje strukture u ministarstvu što je neka tvrtka uspjela svoj proizvod izvesti, dakle što ga je uspjela dovoljno izreklamirati, pokazati da je dobar, da bi netko drugi koristio taj proizvod. upitno je kolika je tu veća ili manja uloga države, uloga Ministarstva obrane, Ministarstva gospodarstva ili nekih drugih ministarstava. No, jasno je, svaka kuna koju se izveze je pozitivna tako i kuna dobivena od naoružanja, neovisno o tome koliko je trgovina naoružanjem na neki način proskribirano zanimanje. Evo, klub SDP-a će dakle podržati ove tehničke izmjene i naravno očekujemo jednu širu raspravu o stanju i hrvatske vojne industrije. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Sad ćemo prekinuti sjednicu. Nastavit ćemo u 15 sati sa izlaganjem Kluba zastupnika HDZ-a, gospodina Krešimira Ćosića i Kluba zastupnika HSS-a, gospodina zastupnika Stanka Grčića. Grčića.